Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Vlada je predložila izmjene i dopune Zakona o carinskoj službi, također kao i u prethodnom slučaju odnosno u prijedlogu Zakona o izmjenama državnih potpora kako bi se ovaj Zakon o carinskoj službi uskladio sa odredbama Zakona o opće upravnom postupku, a isto tako u jednoj odredbi da bi se i Zakon o carinskoj službi uskladio i sa Zakonom o trošarinama koji je također stupio na snagu. ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi osnovne izmjene se tiču usklađivanja rokova za žabe koje se produžuje sa 8 na 15 dana, te se na usklađivanje s terminologijom važećeg Zakona o opće upravnom postupku uklanjanjem pojma konačnosti iz zakonskog teksta. Također što se tiče usklađivanja sa Zakonom o trošarinama, uvodi se pojam trošarinski prekršaj na način da se predlaže jasna distinkcija između carinskog prekršaja i pojma trošarinskog prekršaja obzirom na specifičnost normativnog uređenja carinskog odnosno trošarinskog sustava, te isto tako pojmovnu potrebu odvajanja odnosno kažnjivih djela povrede propisa carinskog sustava i novog trošarinskog sustava čija je primjena započela sa stupanjem na snagu Zakona o trošarinama. Isto tako dozvolite mi na kraju da kažem da Vlada prihvaća predloženi amandman Odbora za zakonodavstvo. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo, financije i državni proračun? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Klub zastupnika HSS-a podržat će Prijedlog Zakona o carinskoj službi. Naime, riječ je o normativnom usklađivanju postupovnih odredbi Zakona o carinskoj službi sa odredbama Zakona o opće upravnom postupku čime se ispunjava obveza iz poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Također ovim zakonom se predlaže usklađivanje odredbi Zakona o carinskoj službi kojima se uređuju pitanja provedbe prekršajnog postupka iz nadležnost carinske službe sa Zakonom o trošarinama na način da se uvode i definiraju i detaljno razrađuju pojmovi carinskog i i trošarinskog prekršaja. Obzirom da govorimo o carinskoj službi ja bih ovdje htjela iskoristiti priliku i spomenuti da je Carinska uprava u okviru svoje organizacije odnosno reorganizacije planirala stanovite uštede. I u tom prijedlogu našla i mogućnost da se ukinu ispostave u Sisku i Kutini na što smo mi mi u klubu HSS-a reagirali i ja kao zastupnica, ali svi gospodarstvenici u Sisačko-moslavačkoj županiji. Stoga evo želim ovdje državnom tajniku naglasiti da mi je drago da su naši argumenti Dobili smo odgovor da carinske ispostave u Kutini i Sisku ostaju. Mi to u klubu HSS-a smatramo izuzetno važnim jer upravo na tom području djeluju veliki izvoznici izvoznici Republike Hrvatske kao što su Petrokemija Kutina, kao što je Gavrilović Petrinja, kao što je Vivera Glina, kao što je Selk u Kutini i oni po svojoj ukupnoj trgovinskoj razmjeni ostvaruju preko milijardu dolara vanjsko trgovinskog prometa tako da ne treba posebno naglašavati veliki značaj tih carinskih ispostava u Kutini i u Sisku. Jer primjerice ova carinska ispostava u Kutini obavlja carinski postupak za velike gospodarske subjekte ne samo iz Kutine već i iz Novske, ali i za sva ona područja koja gravitiraju Kutini kao što su Garešnica, Ivanić Grad, Čazma, Pakrac, Lipik i činjenica da se Carinska ispostava Kutina nalazi na autoputu Zagreb-Beograd predstavlja jednu komparativnu poziciju, prednost ove carinske ispostave i meni je drago da su evo upravo ovi argumenti bili presudni presudni pri odluci da Carinska ispostava u Kutini ostane raditi. Također treba naglasiti i dugogodišnju povijesnu ulogu Carinske ispostave u Sisku gdje su prisutna značajna ulaganja, gdje imamo velike gospodarstvenike kao što su CMC, Applied ceramics, Rafinerija nafte Sisak kao i oni gradovi koji gravitiraju samoj samoj Carinskoj ispostavi u Sisku - Glina, Kostajnica, Petrinja, u kojima se također nalaze veliki gospodarstvenici poput Vivere, TIM Topusko, Gavrilovića, Pounja. Istovremeno moram reći da se planira izgradnja dviju luka na rijeci Savi što je naravno uvjetovano plovnošću Save, a Sisak kao željezničko čvorište je izuzetno bitan. I naravno i završetak autoceste Sisak-Zagreb će sigurno dovesti do povećanja ulaganja na ovo područje i zbog toga nam je i ta Carinska ispostava u Sisku izuzetno bitna. i priljev kapitala i prisutnost novih investicija sigurno je djelomično uvjetovan i postojanjem ove dvije carinske ispostave u Kutini i Sisku i dakle ponavljam, mi u klubu HSS-a zahvaljujemo što su naši argumenti prihvaćeni i što te dvije carinske ispostave ostaju funkcionirati. Naravno da moram spomenuti i važnost tih carinskih ispostava za našu prehrambenu industriju koja djeluje na tom području jer i zbog zdravstvene ispravnosti hrane koja je bitna i za same proizvođače, ali i za nas kao potrošače važn je da carinske ispostave budu blizu proizvođačima i to je dodatni argument zašto su carinske ispostave u Kutini i Sisku bitne. Ono što mi u klubu HSS-a često ponavljamo i što bi htjela još jedanput naglasiti upravo kad govorimo o hrani i prehrambenim proizvodima, zalažemo se da se doista te mjere ulaska prehrambenih proizvoda u Hrvatsku, kontrole tog ulaska postrože i da to upravo bude na carini. Mislimo da je to pravo mjesto gdje se može spriječiti ulazak onog onog što nema adekvatnu kakvoću, onog što ne odgovara propisima Republike Hrvatske i onog što nije dobro za naše potrošače, a što ugrožava i hrvatsko selo i hrvatsku poljoprivredu i hrvatsku prehrambenu industriju. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite.

Predloženim zakonom vrši se normativno usklađivanje postupovnih odredbi Zakona o carinskoj službi sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku, a čime se ispunjava i jedna obaveza iz poglavlja 23.- Pravosuđe i temeljna prava. Također, predlaže se i usklađivanje odredbi Zakona o carinskoj službi kojima se uređuje pitanje provedbe prekršajnog postupka iz nadležnosti Carinske službe sa Zakonom o trošarinama, a na način da se uvode, definiraju i detaljno razrađuju pojmovi carinskog i trošarinskog prekršaja. Samo da podsjetim, Zakon o carinskoj službi stupio je na snagu 23. srpnja 2009. godine jasno, samim zakonom utvrđuje se odnosno uređuje ustrojstvo, djelokrug, upravljanje carinskom službom, ovlasti carinskih službenika te posebnosti u radno-pravnim položajima i materijalnim pravima samih carinskih službenika, njihovo disciplinsko sudovanje. Vlada je 2006. godine donijela zaključak kojim se središnje tijelo državne uprave zadužuje izraditi prijedloge izmjene i dopuna zakona iz upravnih područja, a u okviru samog utvrđenog djelokruga, a radi usklađivanja sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Sukladno tako navedenim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi vrši se normativno usklađivanje postupovnih odredbi Zakona o carinskoj službi sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku čime se ujedno ispunjavaju i obveze iz poglavlja 23.–Pravosuđe i temeljna prava, a u smislu usklađivanja tih postupovnih odredbi posebnih zakona, a sa Zakonom o općem upravnom postupku. Također, predlaže se i usklađivanje odredbi Zakona o carinskoj službi kojima se uređuje pitanje provedbe prekršajnog postupka iz nadležnosti carinske službe, a sa Zakonom o trošarinama čija je primjena započela 1.1.2010. godine, kao i sa važećim prekršajnim zakonodavstvom. Osnova za donošenje ovog zakona po hitnom postupku nalazi se u članku 159. Poslovnika stoga što je ovo usklađivanje ovih posebnih zakona, a sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku jedan od uvjeta za zatvaranje pregovora unijom, a u poglavlju 23.-Pravosuđe i temeljna prava. Dakle, kada govorimo o člancima zakona možda samo nekoliko riječi, rečenica o nekim odredbama. Prije svega

članka 43. Zakona uvode, definiraju i detaljno razrađuju pojmovi carinskog i trošarinskog prekršaja. U odnosu na dosad postojeću odredbu predlaže se jasna razlika, odnosno jasna distinkcija između pojma carinskog prekršaja i pojma trošarinskog prekršaja, a s obzirom na specifičnost uređenja carinskog i trošarinskog sustava te na potrebu pojmovnog odvajanja odnosno kažnjivih djela povrede propisa carinskog sustava i novog trošarinskog sustava. Nadalje, bilo je potrebno urediti i način provedbe i vođenje carinsko-prekršajnog i trošarinsko prekršajnog postupka uz uvažavanje temeljnih načela prekršajnog prava. Također predloženim izmjenom članka 44 detaljnije se uređuju odnosi u vezi sa vođenjem carinskog prekršajnog i trošarinskog prekršajnog postupka, te se u odnosu na postojeću odredbu predlaže uporaba novo uvedenih pojmova carinsko prekršajnog i trošarinsko prekršajnog postupka. Isto tako, u daljnjim člancima između ostalog vrši se usklađenje sa člankom 109. Zakona o općem upravnom postupku, te se a u kontekstu roka za žalbu protiv rješenja o premještaju umjesto 8 dana predlaže se rok za žalbu petnaestak dana. Također, jednom predloženom izmjenom u stavku 1. članka 80. zakona vrši se također usklađivanje sa člankom 109. Zakona o općem upravnom postupku, roka za žalbe protiv odluke prvostupanjskoga disciplinskog suda Carinske uprave, te se umjesto 8 dana predlaže rok za žalbu petnaestak dana. Isto tako, jednom daljnjom izmjenom članka u stavku 2. članka 82. vrši se također usklađivanje sa člankom 109. Zakona o općem upravnom postupku, a vezano za rok podnošenja roka za žalbu protiv rješenja o udaljenju iz službe. Umjesto 8 dana predlaže se rok za žalbu od 15 dana. Predloženom izmjenom stavka 5. članka 82. proizlazi i činjenica da uvjete pod kojima odluka postaje izvršna uređuje odredba članka 133. Zakona o općem upravnom postupku, pa je stoga suvišno propisivati da je odluka o žalbi izvršena. Jasno je da je cjelokupni rad carinske službe izuzetno bitan za gospodarstvo Republike Hrvatske kako u kontekstu same carinske kontrole. Ali isto tako u kontekstu djelovanja nas kao države u okviru Europe, a još uvijek danas ne u okviru Europske unije što znači da sama kvaliteta i način rada carinske službe bitno utječe na, kako na kvalitetu, ali tako i na brzinu protoka roba kako iz granica Republike Hrvatske prema Europi isto tako i u U današnje vrijeme brzog ekonomskog rasta kada govorimo o dijelu zemalja Europske unije nakon krize svaki dan protok roba izuzetno je bitan za privredne čimbenike, te u tom kontekstu jasno se određuje i kako kvaliteta, ali onda i važnost rada same carinske službe. Klub HDZ-a podržava donošenje, odnosno Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj službi. Hvala. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Razlog ovim izmjenama aktualnog zakona o Carinskoj službi koji je na snazi od 23. srpnja 2009. kao što nam je uvodno rekao državni tajnik zapravo je dvojak. S jedne strane riječ je o usklađivanju s odredbama Zakona o općem upravnom postupku čime se zapravo ispunjava obveza iz poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna ljudska prava koja nalaže da se postupovne odredbe posebnih zakona u konkretnom slučaju Zakona o carinskoj službi usklade sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. S druge strane riječ je o usklađivanju sa Zakonom o trošarinama u dijelu provedbe prekršajnog postupka iz nadležnosti carinske službe. Kada je riječ o usklađivanju postupovnih odredbi Zakona o carinskoj službi sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku najvažnije izmjene odnose se na produženje roka sa 8 na 15 dana u slučajevima kada se podnosi žalba i to u četiri slučaja. Dakle, protiv rješenja o privremenom premještaju službenika na drugo radno mjesto, protiv odluke u postupku zbog lake povrede službene dužnosti, protiv odluke u postupku zbog teške povrede službene dužnosti i protiv rješenja o udaljenju iz službe. eto ovo usklađivanje postupovnih odredbi izvršeno je i odgovarajuće terminološko usklađivanje odredbi Zakona o carinskoj službi s odredbama Zakona o općem upravnom postupku na način da se izraz o o konačnosti odluke koji se do sad koristio u Zakonu o carinskoj službi supstituira izrazom Odluka postaje izvršna kako je to formulirano u Zakonu o općem upravnom postupku. Kada pak je riječ o usklađivanju Zakona o carinskoj službi sa Zakonom o trošarinama važno je naglasiti da ovaj zakonski prijedlog uvodi eto jasnu distinkciju između carinskog prekršaja i trošarinskog prekršaja. Naime, u postojećem Zakonu o carinskoj službi poznat je samo pojam carinskog prekršaja, a kako je početkom 2010. godine stupio na snagu Zakon o trošarinama bilo je eto potrebno urediti i način vođenja trošarinskog prekršajnog postupka obzirom na specifičnost normativnog normativnog uređenja trošarinskog sustava u odnosu na carinski. Riječ je eto o posljednjim usklađenjima iz poglavlja 23.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče sa suradnicom. Pred nama je jedan na oko tehnički prijedlog izmjena Zakona o carinskoj službi, međutim iz njega iščitavamo nekoliko vrlo važnih informacija. Prije svega da se radi o usklađenju jednog vrlo važnog zakona sa acquisom Europske unije odnosno o postupanju po mjerilima koja su definirana u pregovorima o tzv. Poglavlju 23. što je vrlo važno. Radi se o jednom području. Bitne karakteristike su mu da se definitivno izjednačava sa postupcima, dakle svi postupci žalbe odnosno postupanja po prekršajima u carinskom smislu izjednačavaju se sa onim postupcima koji vladaju u općem upravnom postupku. Time smo zapravo otkrili još jednu informaciju, a to je da do sada dio zakonodavstva Republike Hrvatske je razlikovao klasične upravne postupke jedan od drugih, a sad smo eto pod pritiskom onih koji nešto više znaju o tome i koji su očito pomno proučili hrvatsko zakonodavstvo, morali se ipak vratiti u okvire logike, a to je da je svaki prekršajni postupak, bio on carinske ili trošarinske naravi, zapravo mora se tretirati kao upravni postupak i mora se svesti pod one odredbe i pravila koja definira Zakon o općem upravnom postupku. Naravno da protiv takvoga rješenja nemamo ništa, čak štoviše klub HNS-a i HSU-a podržat će ova izvješća, no moram reći ovdje da svaka čast državnome tajniku Mariću, on je jedan od ljudi koje u ime Ministarstva financija najčešće vidimo u ovom Visokom domu, međutim bila je ovo prigoda između ostaloga da nam Vlada predstavi novoga ravnatelja carinske uprave, kojega je imenovala na zatvorenom dijelu sjednice 18. veljače ove godine, i ne vidimo zašto, ako ništa drugo u pratnji gospodina Marića kao iskusnijega državnoga tajnika, nije došao da ga vidi malo i Hrvatski sabor, da vidi tko je to dobio u ruke upravljanje vrlo važnom službom, nakon onog našeg čuvenog iskustva sa jednom osobom koja je generator bila čitavog niza afera u Republici Hrvatskoj. Mjesto ravnatelja carinske uprave, kao što znadete je visoko pozicionirano, i ima dvostruku ulogu i u smislu državnoga tajnika u Ministarstvu financija, bilo bi dobro nešto čuti i o Hrvoju Čoviću, gospodinu koji je imenovan na tu dužnost. O njemu dosad znamo samo da je bio pročelnik carinarnice u Vukovaru. Ne bi bilo loše dakle da je Vlada u tome smislu pokazala višu razinu, ako ništa drugo suradnje s Hrvatskim saborom, pa iskoristila ovu prigodu da predstavi osobu koja je zauzela tako visoko, važno, ne samo u operativnom smislu, nego i u smislu očuvanja fiskusa Republike Hrvatske, a to mjesto ravnatelja carinske uprave. Hvala lijepa. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Željka Antunović. Nema je. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Nema ga. Gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor

što je jedan od uvjeta za zatvaranje poglavlja 23. No nekoliko riječi o razlozima i za izmjenu ovog zakona. Poznato je da je Zakon o carinskoj službi stupio na snagu 23. srpnja 2009. godine i da se ovim zakonom uređuju ustrojstvo, djelokrug, upravljanje carinskom službom, ovlasti, tj. odgovornosti carinskih službenika, te posebnosti u radno-pravnom položaju i materijalnim pravima carinskih službenika, odnosno disciplinsko sudovanje. Vlada Republike Hrvatske je 6. listopada prošle godine donijela zaključak kojim se središnja tijela državne uprave zadužuju izraditi prijedloge izmjene i dopune zakona iz upravnih područja, u okviru utvrđenog djelokruga, radi usklađivanja s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i zbog toga se i ovaj zakon danas nalazi pred nama na dnevnom redu Sukladno svim ovdje već rečenim navedenim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, vrši se znači normativno usklađivanje postupovnih odredbi Zakona o carinskoj službi sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku, čime se ujedno ispunjavanju obveze iz poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prava, u smislu usklađivanja postupovnih odredbi posebnih zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku. Ovim zakonom predlaže se i usklađivanje odredbi Zakona o carinskoj službi, kojima se uređuju pitanja provedbe prekršajnog postupka, iz nadležnosti carinske službe sa Zakonom o trošarinama iz 2009. godine, čija je primjena započela 1.1.2010. godine, kao i važećim prekršajnim zakonodavstvom. Želim ovom prilikom prenijeti nekoliko razmišljanja poduzetnika sa terena, probleme i pozitivne stvari s kojima se susreću koristeći usluge naše carinarnice, odnosno carinske službe. je dostupnost carinskih ispostava, dobra mreža carinskih ispostava, i mogućnost da poduzetnici tu dobru mrežu relativno blizu sjedištima svojih tvrtki i koriste. Negativno razmišljanje poduzetnika ide prema visokim penalima, odnosno naknadama koje plaćaju za duže zadržavanje robe, odnosno opreme na carinskim ispostavama, pa sam evo tako nema dugo upravo upravo preko vikenda imao jednu intervenciju poduzetnika sa područja Lipika tvrtke Gamauf, koja je dio opreme za postrojenje za proizvodnju peleta zadržan na carinarnici u Kutini, dijelom krivnjom naravno poduzetnika, dijelom zbog vikenda, gdje su oni plaćali praktično sat vremena boravka te opreme na carinarnici, odnosno carinskoj ispostavi nekoliko stotina kuna. To su stvari koje se mogu vjerujem bez većih problema promijeniti, i da tu izađemo u susret našim poduzetnicima uvoznicima, izvoznicima koji koriste carinske ispostave, carinsku službu kako bi još kvalitetnije poslovali sa Europom i cijelim svijetom. Naravno da dajem podršku donošenju ovog zakona.

ili vas je spreman obmanuti ili prevariti. Nisam spreman ni jedno, ni drugo, pa samo u 10 riječi kažem da podržavam donošenje ovih izmjena, jer osoba protiv koje se vodi prekršajni postupak treba imati 15 dana dovoljno vremena za pripremu za žalbeni postupak, a ne 8 dana. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Kod ovog Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o carinskoj službi, pošto se radi o konačnom prijedlogu, za navesti je naravno da podržavam ovo usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku, koji dakle instalira nadležnost upravnog suda u sadržajnom i u meritornom smislu. Međutim kako se radi kažem o konačnom prijedlogu zakona, to je onda i nužno reći nešto i o funkcioniranju same carinske službe. Naime alfa i omega dojučerašnji carinske službe, a i ne samo carinske službe, nego načina i metodologije funkcioniranja čitave države, čovjek koji je sada Mladen Barišić, koji je sada u pritvoru, odnosno bio u pritvoru, protiv kojeg se vodi postupak, i kojeg se eto stranka kao njegovog lika odrekla, ali ne i njegovog djela. Ovdje je već i kolega govoreći u ime kluba HNS-a govorio o kojoj se osobi radi, javnosti je malo poznato, koja je stala na čelo Carinske uprave. Ali, možda i to nije najvažnije. Najvažnije je reći to da je sustav, način, a i sve osobe koje su bile od najvećeg povjerenja Mladena Barišića ostale na svom mjestu. Iluzorno je očekivati da će te odnose u carini i načina funkcioniranja carine moći promijeniti ti ljudi. Međutim, to je ostalo isto. Preko 100 stranica uz obrazloženje svih prijava podnio je Nezavisni carinski sindikat. Nitko o tome nije rekao ni riječi. Postavlja se pitanje ne samo zaštite na radu radi zaštite interesa i sigurnosti samih carinika, zašto to ne funkcionira i zašto se time uopće nije bavio dojučerašnji čelnik, a ne bavi se ni novi. Jer to otkriva u biti funkcioniranje ne samo zaštite okoliša nego prije svega samih objekata carinskih terminala. Postavlja se pitanje još dok je Barišić bio na čelu Carinske uprave on je prebacio upravo carinski terminal u Dugopolje. Naravno, kada se počelo o tome govoriti i na veliko inzistiranje što se iza toga krije samog Nezavisnog sindikata po njegovu odlasku carinski terminal maknut je ponovno u Splitu u Sjevernu luku. Međutim, kažem, ostalo je potpuno neistraženo kome se i čija guska i njezin debeli vrat se time mazao. Na koji način su radila skladišta, u čijem vlasništvu, kako je do toga moglo doći? Jer vidite da se od toga odustalo. Isto tako i kako se manipuliralo robom. Postavlja se također pitanje što je sa pakiralištima koji služe kao carinski terminal gdje se naplaćuje upravo takva jedna usluga. Kome se naplaćuje kad takvi objekti uopće nemaju uporabnu dozvolu? Dakle, jedan veliki nered, se ne razumije./… ostao je i dalje u samoj Carinskoj upravi bez imalo volje i želje da se on sredi, odnosno bar to ne vide carinski službenici koji marljivo obavljaju svoj posao, koji stalno i onda su skretali pozornost na te stvari, skreću i sada, a jedini epilog toga vidimo da se protiv takvih osoba vode disciplinski postupci. Prema tome gospodo tako se ne vodi borba protiv korupcije, da oni koji ukazuju na to, koji to dokumentiraju takve svoje sumnje ne iz neke pakosti ili hira, da se o tim prijavama nema nikakvih povratnih informacija, a dapače vrlo hitro takve osobe završavaju na disciplinskom sudu. Nije rješenje za Carinsku upravu samo promijeniti čovjeka nego morate promijeniti način funkcioniranja jer to su ogromni financijski interesi za RH koji su se nažalost kroz takav mehanizam počesto slijevali u privatne privatne džepove. A ne znam da li je taj dotok na takav način zatvoren. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Antičević-Marinović dobro ste primijetili za, da kažem manipulacije, zlouporabe, kriminal i sve ostalo što se događa u carinskim upravama. Naime, jedan od najboljih primjera je zviždač ili zviždačica koja je radila u Slavonskom Brodu na Carinskoj upravi i koja je uredno prijavila, dokumentirala sve malverzacije koje su se vršile u toj Carinskoj upravi. Nažalost, ona je danas već godinu i pol, dvije dana, bez posla. Uzalud zviždačka udruga i sve ostalo što vi kažete nema povratne informacije niti ikakvoga procesa ili postupka kojim bi se to sankcioniralo ili barem razriješilo je li to po prijavi točno ili nije točno. Evo, hvala